Virðulegi forseti. Tíðindin af blaðamannafundi fjármálaráðherra voru auðvitað aldrei afsögn heldur bara hvaða ráðherrastóll biði hans. Eftir meinta afsögn tók ekki annað við en nýr dagur í Stjórnarráðinu og ný ráðherrastóll. Núverandi forsætisráðherra segir að hún treysti engum betur en Bjarna. Kannski hún taki þá undir það sem Sjálfstæðismenn segja núna í fjölmiðlum, að eðlilegast sé að Bjarni Benediktsson taki bara við stól forsætisráðherra. Rúmur sólarhringur var liðinn frá því að fjármálaráðherra greindi auðmjúkur frá afsögn sinni vegna lögbrota við sölu á Íslandsbanka þegar nánast allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfðu mótmælt niðurstöðu umboðsmanns. Sólarhringsauðmýktinni var lokið. Og nú er fjármálaráðherra mættur hér í þingsal eins og ekkert sé. Flestum erfiðum málum ríkisstjórnar hefur hingað til lokið á þann hátt að forsætisráðherra hefur birst þjóðinni og sagt að það þurfi að læra af málinu, að hún þurfi af læra málinu, læra af mistökunum. En í þessu máli virðist lærdómurinn ætla að vera sá

Ráðherraskák hefur oft verið tefld og þó að ráðherrar hafi gert einhvern smá afleik þá hafa þeir nú talið sig vinna í lokin, vinna taflborðið og ekki þurft að segja af sér. En nú varð breyting.

en í dag getum við það, vegna þess að við getum borið saman hvernig ríkisstjórnir standa sig í því að segja af sér og skipta um ráðherra.

að fylla sæti fjármála- og efnahagsráðherra. Heila viku tekur það að hrókera innan ríkisstjórnar sem tók dag í miðjum eftirleik efnahagshrunsins.

Hann sýnir þar virðingu fyrir þessu áliti þó að það sé vissulega umdeilt eins og hefur komið fram af okkar hálfu. En það er alveg með ólíkindum að fylgjast hér með stjórnarandstöðunni, vanlíðan þeirra í þessu máli sem ber þess merki hvað málefnagrundvöllur þessara flokka er grunnur. Það verða breytingar gerðar á þessari ríkisstjórn. Það liggur alveg fyrir.

Við vöndum skrefin í þessu eins og öðru sem við erum að gera.

Mér finnst vandræðalegt hvað pólitík Sjálfstæðismanna er óþroskuð og einhvern veginn ótrúlega skammsýn. Ég skil ekki alveg hvað við erum að gera með því að bjóða upp á fráfarandi fjármálaráðherra hérna í óundirbúnum fyrirspurnum. Hvað á ég að spyrja hæstv. ráðherra út í? Út í fjármál ríkisins? Út í verðbólguna? Út í verkföllin sem eru að fara að koma? Er hann að fara að svara því? Hann á að vera hættur í þessu embætti. Af hverju er hann hérna? Hverju er hann að fara að svara mér? Hvað er hann að fara að tala um? Þetta er svo óþroskað. Þetta er svo skammsýnt og asnalegt og þetta grefur undan trausti fólks á lýðræðinu. Mér líður ekkert illa en mér finnst þetta vera svo ótrúlega óheiðarlegt

Herra forseti. Já, það er óneitanlega skrýtið að hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma skuli sitja fyrir svörum fjármála- og efnahagsráðherra sem hefur í raun og veru ekkert um fjármál ríkisins og efnahag ríkisins til lengri tíma, til framtíðar að segja vegna þess að hann er að yfirgefa embættið eins og þekkt er.

Fimbulfambið í ríkisstjórninni, hringlandahátturinn er algerlega með ólíkindum. Það er verið að tala um að færa ráðherra á milli stóla og miðað við það hvað flokkarnir eru ósamstiga í þessu ríkisstjórnarsamstarfi þá vitum við ekkert hvert málaflokkar ríkisstjórnarinnar eru að fara núna á næstu vikum. Það liggur ofur einfaldlega ekki fyrir. Þrátt fyrir að allir hafi getað sagt sér allir — að þetta yrði niðurstaðan í áliti umboðsmanns. Það er alger ringulreið í ríkisstjórn landsins. Menn vita ekkert hvort menn eru að koma eða fara. Og það er algerlega óboðlegt að bjóða upp á það að fyrir svörum eigi að sitja fjármála- og efnahagsráðherra sem er að yfirgefa stólinn og hefur ekkert um það að segja til framtíðar litið hvernig málum verður stýrt í því ráðuneyti sem þar er undir.

mér finnst þetta næstum því ekki skipta máli vegna þess að það eina sem á að skipta einhverju máli hérna er hvað gerist og hverju þetta breytir fyrir fólkið í landinu. Og ég held að þetta muni bara ekki breyta neinu. Ég held að þetta sé eitthvað sem breytir einhverju fyrir nokkra einstaklinga sem skipta hugsanlega um einhverja stóla. En hefur þetta einhver áhrif til góðs fyrir fólkið í landinu? Ég heldur ekki, því miður. Ef svo væri þá skipti það virkilega miklu máli. En þetta breytir eiginlega væntanlega ekki neinu. Það er það sem er það versta.

Við hefðum líka getað skrifað það fyrir fram ef núverandi hæstv. fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefði ekki mætt í dag í óundirbúnar fyrirspurnir. Þá hefðu væntanlega fulltrúar úr stjórnarandstöðunni staðið hér og sagt: Hvar er sitjandi fjármála- og efnahagsráðherra? Hvenær eigum við að fá tækifæri til að spyrja hann um álit umboðsmanns Alþingis? Hver eru næstu skref í bankasölunni? Hver er sýn hans á málið?

Forseti. Vönduð skref og leikrit — þetta eru allt orð sem Sjálfstæðismenn segja rosalega oft en þegar maður skoðar svona á bak við orðin er engin merking þar á bak við. Ég meina, við erum í þessari aðstöðu einmitt af því að það voru ekki tekin vönduð skref í sölu Íslandsbanka. Það er ástæðan fyrir því að við erum í þessari stöðu. Það er mjög áhugavert að þessu sé þá lýst sem einhverjum vönduðum skrefum sem þurfi að huga vel að og svoleiðis. Og leikrit — Sjálfstæðismenn nota iðulega einhvers konar lýsingarorð yfir aðra, gera öðrum upp skoðanir út af því sem þau sjálf myndu gera. Það er þannig sem þau hanna sína stjórnmálaumræðu ítrekað, (Gripið fram í.) gera ráð fyrir því að aðrir hagi sér eins og þau.

satt best að segja. Hér er einstaklingur sem er enn að sinna starfi sínu. Jú, hann hefur sagt starfi sínu lausu opinberlega en það hefur ekki átt sér stað það ferli samt sem áður. Þannig að enn sem komið er er hann hér fjármálaráðherra og mér finnst ósköp eðlilegt að hann sitji hér og standi fyrir svörum. Mér finnst það bara styrkleikamerki að hann mæti hér í dag til að standa fyrir svörum.

Svo er talað um vandræðalega og óþroskaða pólitík. Ég þakka nú fyrir að við erum ekki á sama þroskastigi og þeir sem viðhafa þau orð hér. Það er alveg magnað eftir allt sem á undan er gengið í þeirri umræðu að þetta fólk í stjórnarandstöðunni sem stígur hér fram veit ekkert hvað það á að geta spurt formann Sjálfstæðisflokksins um og fjármálaráðherra til hátt í tíu ára. Það veit ekkert hvað það getur spurt hann um.

verðbólgu eða því að greiðslubyrði húsnæðislána kemur til með að stökkbreytast hjá tugþúsundum heimila á næstunni? (Gripið fram í.)Þetta er ekki það sem er verið að standa vörð um. Sú aðgerðaáætlun — ja, ef hún væri til þá er hún einhvers konar leyniplan, því ekki hefur hún birst hér í þingsal. Nei, þetta er friður um áframhaldandi sölu ríkiseigna. Þetta er friður um það að næsti ráðherra Sjálfstæðisflokksins geti haldið áfram því verki sem Bjarni Benediktsson hóf og komið eignum í góðar hendur. Enginn nema Sjálfstæðisflokkurinn hefði getað treyst Bjarna Benediktssyni fyrir því að selja ríkiseignir en engir aðrir en núverandi ríkisstjórnarflokkar gætu treyst Sjálfstæðisflokknum fyrir þessu verkefni. Þjóðin gerir það ekki.

Virðulegi forseti. Það var spurt um þetta í gær, hv. þingmaður, og það var hægt að bregðast við þegar svörin lágu fyrir hjá hæstv. forseta, sem þau gerðu í kjölfar þess að hv. þingmaður spurði. Ég verð líka að segja sem fyrrverandi formaður fjárlaganefndar að mér finnst hér talað niður til fjárlaganefndar. Hún er með málið. Telji hún þörf á að bregðast við, hvort sem heldur er áformaðri sölu Íslandsbanka eða hvað annað, þá gerir hún það. Ráðherra er ekki með málið. Alþingi er með málið. Virðum það, kæra samstarfsfólk. Ekki gera lítið úr vinnunni okkar.

Það er þingræði í þessu landi og fjárlagafrumvarpið er bara í ferli. Ég treysti að sjálfsögðu ríkisstjórnarflokkunum og fjárlaganefnd til að klára það.

Menn tala eins og þessi atburðarás sem hér er farin af stað hafi bara engin áhrif, skipti bara ekki nokkru máli. Það er búið að liggja fyrir í eitt og hálft ár að þetta gæti orðið niðurstaðan. Samt er það þannig til samfélagsins að menn vita ekkert hvað er að fara að taka við. Það er talað um einhverjar hrókeringar á milli flokka í ríkisstjórninni. Við vitum að ríkisstjórnarflokkarnir eru mjög ósammála innbyrðis þannig að við vitum ekkert hvaða stefna verður hér rekin til framtíðar þar sem flokkarnir eiga algerlega sjálfdæmi um sín ráðuneyti og skipta sér helst ekki mikið af öðrum nema í einhverjum skeytasendingum á fundum úti í bæ. Svo er það algjört lykilatriði

og vísa til reynslu hans (Gripið fram í.) í embættinu, sem er vissulega löng, mögulega of löng. Hér hafa líka margir þingmenn talað um að hér séu leikrit í gangi. Leikrit eru, eins og kannski margir þekkja, misgóð

Fólk vill öryggi en upplifir víða öryggisleysi þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Fyrir utan höfuðborgarsvæðið eru það ekki síst sjúkraflutningar sem brenna á fólki. Við í Samfylkingunni kynntum útspil í heilbrigðismálum í síðustu viku leggjum þar m.a. til að björgunar- og sjúkraþyrla verði staðsett utan höfuðborgarsvæðis til að stytta viðbragðstíma. Talsvert hefur verið rætt um aðkomu Landhelgisgæslunnar í því samhengi og þá að þyrlan væri staðsett á Norðausturlandi. Til að styrkja sjúkraflug á Vesturlandiog Suðurlandi þyrfti jafnframt að bæta við áhöfn hér í bænum. Af lestri fjárlagafrumvarps þessarar ríkisstjórnar er ljóst að þetta er fjarlægur draumur. Rekstur Landhelgisgæslunnar er í járnum og miðað við núverandi upplegg er gert ráð fyrir niðurskurði sem er ígildi 19 stöðugilda hjá Gæslunni. Landhelgisgæslan er ekki undanþegin 2% aðhaldskröfu og hefur þetta árlega aðhald hægt en örugglega klipið allt sem hægt er að klípa af Landhelgisgæslunni, sem á að vera okkar þjóðarstolt, lykilstofnun í almannaöryggi.

og í tilviki Fangelsismálastofnunar í fyrra; augljós vanfjármögnun hjá lykilstofnun á sviði almannaöryggis á Íslandi. Forseti. En þetta eru kannski ekki nýjar fréttir. Síðasta vetur átti að selja TF-SIF til að standa undir rekstri Landhelgisgæslunnar og skýringin var að vélin væri ekki vel nýtt enda fengist takmarkað fjármagn í rekstur. Ég vil því spyrja hæstv. dómsmálaráðherra: Telur hún ásættanlegt að vegið sé að almannaöryggi með þeim hætti sem hér birtist í fjárframlögum til Landhelgisgæslunnar? Er styrking sjúkraflutninga með þyrlu og fjölgun áhafna í uppnámi vegna rekstrarstöðunnar? Og er eðlilegt að nú dynji 2% aðhaldskrafa á Landhelgisgæslunni eftir áralanga vanfjármögnun?

Nú er ég búin að vera í þessu embætti í rúma þrjá mánuði. Einhverjir kunna að segja að að það sé hægt að ná fram hagkvæmari rekstri og spara meira hjá Landhelgisgæslunni. Ég er þeirrar skoðunar að Landhelgisgæslan sé búin að gera allt sem í hennar valdi stendur til þess að ná aukinni hagræðingu og þess vegna hefur hún m.a. verið að kaupa olíu í Færeyjum. Ég hef sömuleiðis haft áhyggjur af því að Landhelgisgæslan, sem sinnir leit og björgun og er ígildi löggæslu í landinu,

Við viljum öll, Íslendingar, eiga öfluga Landhelgisgæslu og þá þurfum við líka öll að sammælast um það að hún geti staðið undir hlutverki sínu og ábyrgð sem er fyrst og síðast leit og björgun.

að Landhelgisgæslan getur ekki starfað áfram og sinnt sínu öryggishlutverki að óbreyttu. Það liggur alveg fyrir að það þarf að koma aukið fjármagn eða það þyrfti að selja flugvél, skip eða þyrlu.

ríkisins, alls ekki. Við búum nú í breyttum heimi. Þar eru alvarlegar áskoranir núna á norðurslóðum þannig að hlutverk Gæslunnar hefur aldrei verið meira í íslensku samfélagi eins og einmitt núna. Ég hef talað fyrir því að það mætti skoða tekjur eins og skattlagningu á skemmtiferðaskip enda þarf Gæslan að sinna ýmissi þjónustu við þau.

Forseti. Ég ætla nú ekki að láta þetta fullkomnu stjórnleysi ríkisstjórnarinnar taka augu okkar hér á þinginu af boltanum. Það eru brýn verkefni sem við verðum að tækla og ég ætlaði að fá að ræða við heilbrigðisráðherra um stöðu hjúkrunarheimila í landinu. Við vitum alveg nú þegar hvernig þróunin verður, mannfjöldaspárnar liggja fyrir. Ef horft er til hópsins 80–89 ára þá mun fjölga í þeim hópi um 85% til ársins 2038, úr 10.900 í 2.100. risastórar áskoranir við, en það eru allt of margir einstaklingar sem liggja á sjúkrahúsum, við fundum það í kjördæmavikunni þegar við heimsóttum LSH, sem ættu frekar að vera inni á öldrunarheimilum. Það eru tæp sjö ár síðan pabbi minn dó, nokkurn veginn líftími þessarar ríkisstjórnar. Ég sá hann fara inn á bráðamóttökuna, sá hann síðan fara inn á Landakot, inn á Vífilsstaði, flakkaði á milli staða og svo loksins komst hann inn á Grund, var þar í viku og dó. Ég er með mömmu mína núna í sömu stöðu þar sem hún fór á LSH, frábærlega sinnt, einstakt starfsfólk, fer upp á hæðir. Ég held að ég sé að lýsa nokkurn veginn sömu sögu og önnur

Ætlar hæstv. ráðherra líka beita sér fyrir því að við förum inn í svonefnt samstarfsverkefni hins opinbera og einkaaðila til að fjölga þjónusturýmum, fjölga hjúkrunarrýmum? Það er lag núna þegar byggingamarkaðurinn er niðri. Mun hæstv. ráðherra beita sér í þessum málum og þá

það er ekki tilviljun að þetta fær mikið vægi í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar undir vinnuheitinu Gott að eldast.

fjármagn á fjárlög undanfarin ár sem ekki hefur, því miður, tekist að koma í vinnu og tekist að nýta, það hafa orðið tafir. Við erum með framkvæmdir í gangi á Hornafirði, á Húsavík, í Reykjanesbæ og víðar um stækkun

Ég hef í samvinnu við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra skoðað að fara nýjar leið til að flýta fyrir ferlinu og auglýst eftir rýmum hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem við erum farin að finna svolítið fyrir vöntun. Það hefur leitt af sér tvö verkefni en þau eru ekki ekki á dagskrá fyrr en eftir tvö ár þannig að við höldum áfram í þeirri leit, það er mjög brýnt. Að sama skapi verðum við að gera betur á öllum sviðum. Við vorum á mjög góðum fundi með Landspítalanum einmitt í gær sem fékk yfirskriftina Treystum böndin og það snýr að samspili allra þátta,

við sjálfstætt starfandi aðila á sviði rekstrar innan heilbrigðiskerfisins til að þeir geti síðan farið í bankann og þeir geti gert samninga við verktaka og fleiri til þess að ýta þessu verkefni áfram? Ég sé þess ekki stað í fjárlagafrumvarpinu að það sé verið að taka stór skref strax. Við þurfum stór skref núna,

að með samvinnu við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og stofnanir þá hefur okkur tekist að brúa þetta bil sem hefur orðið af því að það skortir hér En þó ætla ég að taka það fram hér, af því að hv. þingmaður talar um að það sé ekkert í gangi, að á höfuðborgarsvæðinu eru 250 rými á framkvæmdaáætlun til ársins 2026. Boðaþing í Kópavogi 64 rými, Hamrar í Mosfellsbæ 44 rými,

Hvert sjálfsvíg snertir á beinan hátt 135 einstaklinga. Það þýðir að árlega verða um 5.000 einstaklingar fyrir beinum áhrifum sjálfsvíga og eru því í meiri sjálfsvígshættu en ella.

Hver er kostnaðurinn við sjálfsvíg á Íslandi? Skelfilegt að spyrja að því. Hver er kostnaður við sjálfsvíg á Íslandi? Kostnaður fellur ýmist á ríki, vinnustaði eða einstaklinga.

allir tóku höndum saman um að vekja athygli á þessu málefni. Þetta er, getum við sagt, málefni sem er þvert á samfélagið. Þarna skipta forvarnir miklu máli. Þarna skiptir snemmtæk íhlutun miklu máli. Þarna skiptir

Við erum með mjög víðtæka áætlun í vinnu og forvörnum á þessu sviði. Við erum með fjölmörg öflug félagasamtök, sem hv. þingmaður kom inn á og

sett aukið fjármagn til embættis landlæknis til að festa stöðu

en við setjum 40 milljónir til Píeta-samtakanna. Er þetta ekki vitlaust gefið? Er ekki eitthvað undarlegt við það að við teljum að við þurfum að setja meira til einkarekinna fjölmiðla? Ég var eini þingmaðurinn sem mætti á þennan fund. Öllum var boðið.

myndi duga til þess að gera stóra hluti. Væri ekki frábært að við myndum sjá til þess?

verkefni, þ.e. í september, að vekja athygli á þessum málum. Okkar samfélag er auðvitað byggt upp þannig að við erum með mjög sterk félagasamtök, sjálfboðaliðastarf sem er ekki sjálfgefið en er grunnur að svo mörgu. Það er mjög mikilvægt á þessu sviði að við rannsökum orsakir þessa og tökumst á við

17 manns létust af völdum ofneyslu ópíóíða á fyrstu sex mánuðum þessa árs. Ráðherra kynnti tillögur um aðgerðir gegn ópíóíðafíkn í vor sem ríkisstjórnin samþykkti. Þar kom fram að mikilvægt væri að grípa strax inn í þennan vanda. Lítið hefur þó gerst í málaflokknum síðan fyrir utan það að aðgengi að neyðarlyfi við ofskömmtum ópíóíða hefur verið bætt. Hins vegar hafa sértæk úrræði fyrir ópíóíðafíkla ekki verið aukin og sérfræðingur í skaðaminnkun segir að þröskuldur að viðhaldsmeðferð við ópíóíðafíkn sé allt of hár. Landlæknir tekur í sama streng og segir að endurskoða þurfi meðferð við fíknisjúkdómum. Í Kveik í síðustu viku kynntust áhorfendur Davíð Þór sem fær ávísað morfínlyfi á hverjum degi til viðhaldsmeðferðar. Vandamálið er þó að það sem honum er ávísað er oftast ekki nóg til að geta komist í gegnum daginn án þess að neyðast til að ná sér líka í ólögleg lyf. Það er því varla hægt að kalla þetta nægjanlega eða sanngjarna meðferð. Það skortir heildarsýn og heildarstefnu í málaflokknum. Sú refsistefna sem rekin hefur verið á Íslandi áratugum saman er ekki að skila neinum árangri. Það skortir einnig getu til að horfa á málaflokkinn heildrænt og skoða af alvöru hvernig við getum dregið úr vanda fólks með forvörnum í félagslega kerfinu hvers vegna við erum að sjá aukningu í fíknivanda fólks. Því spyr ég hæstv. heilbrigðisráðherra: Er eitthvert samstarf í gangi milli heilbrigðisráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins til að rannsaka félagslega þætti fíknar og ráðast að rót vandans?